(HDZ)** I 13. točka dnevnog reda Godišnje izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije. Ovdje predsjedateljice tog odbora nema, ona je u inozemstvu i nije u Saboru sada izabrana. Sukladno članku 2. podstavka 6. Odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije Nacionalno vijeće dostavilo je izvješće o svom radu za razdoblje od 13. listopada 2006. do 26. listopada 2007. godine. Materijal je dostavljen u pretince. Raspravu je Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Želi li predlagatelj dodatno obrazložiti? Predstavnik predlagatelja gospođa Ruža Tomašić dosadašnja predsjednica Nacionalnog vijeća. Nema je. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Ne. Predstavnika Vlade i nema. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin Emil Tomljanović. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče. Pa evo, pred nama je Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije za razdoblje 2006. do 2007. godine. Uvodno bih htio istaknuti da na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 43. Poslovnika Hrvatskoga sabora te Nacionalnog programa suzbijanja korupcije u vremenskom periodu 2006.-2008. godina Hrvatski sabor je donio odluku o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije. Prema toj odluci Nacionalno vijeće čine zastupnici, predstavnici poslodavaca, predstavnici sindikata, predstavnici nevladinih udruga koji se bave problemom korupcije, predstavnici akademske zajednice, stručnjaci i predstavnici medija a samo Nacionalno vijeće imalo je konkretno iduće nadležnosti. ono nadzire i prati provedbu programa nacionalnog suzbijanja korupcije, zatim sustavno prati podatke o pojavama korupcije koje je na njegov zahtjev dostavljaju tijela zadužena za provedbu Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, analizira izvješća nadležnih tijela o provedbi Nacionalnog programa i akcijskih planova suzbijanja korupcije, te ocjenjuje načine i rezultate provedbe. Predlaže mjere za veću učinkovitost provedbe Nacionalnog programa a isto tako potiče i usmjerava suradnju Hrvatskoga sabora, državnih i drugih tijela te ostalih čimbenika zaduženih za provedbu Nacionalnog programa suzbijanja korupcije. I naravno, a to je ova sada obveza, podnosi Hrvatskom saboru godišnje izvješće o svom radu. U ocjeni rada vijeća klub HDZ-a smatra potrebnim upozoriti na njegovu ograničenu nadležnost koja je određena Nacionalnom programom. Naime, da vijeće nadzire provedbu ovog programa, predlaže mjere za njegovo izvršenje i da ono neće obavljati poslove iz nadležnosti Vladinih tijela i institucija, neće operativno djelovati te neće ocjenjivati načine i rezultate provedbe ovog nacionalnog programa. ta ograničenja upozorava se i u samom izvješću. Prema izvješću nacionalno vijeće djelovalo je naravno na sjednicama. Ukupno je u razdoblju koje je obuhvaćeno ovim izvještajem održano deset U prvoj godini rada nacionalno vijeće je smatralo prioritetnom zatražiti i raspraviti izvješća onih tijela koja su u nacionalnom programu za djelovanje u ostvarenju tog programa zaduženi kao nositelji određenih poslova. Pri tome je postignuta suglasnost sa koordinatoricom antikorupcijskog programa ministricom pravosuđa u Vladi Republike Hrvatske gospođom Anom Lovrin o redoslijedu traženja tih izvješća. Valja pritom naglasiti da je ministrica poticala nositelje zaduženja na podnošenje izvješća koja su zatraženi i aktivno sudjelovala na svim sjednicama nacionalnog vijeća kada se o tim izvješćima raspravljalo. Ona je na 1. sjednici nacionalnog vijeća 6. prosinca 2006. godine podnijela prvo izvješće pod naslovom "Načini i rezultati provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije 2006.-2008. godina" u kojem je obavijestila i detaljno opisala kako su izrađeni i akcijski planovi koji predstavljaju djelovanje svakog nositelja u borbi protiv korupcije. Akcijskim planovima određene su odgovorne osobe za provedbu svake pojedine mjere. Kao nositelji mjera iz nacionalnog programa određeni su Vrhovni sud, Državno odvjetništvo, USKOK, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo financija, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatski fond za privatizaciju, Središnji državni ured za E Hrvatsku, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Ured za javnu nabavu, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Na temelju razmotrenih izvješća potrebno je istaknuti da u proteklom razdoblju su učinjeni značajni napori u ostvarivanju ciljeva i zadataka iz Nacionalnog programa protiv korupcije od svih nositelja zadataka tog programa protiv korupcije ali da su posebno u općoj percepciji javnosti još uvijek nedovoljno vidljivi postignuti rezultati tog djelovanja. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice slaže se sa stajalištem vijeća da bi u daljnjem djelovanju unatoč svoje relativno ograničene nadležnosti u neposrednoj suradnji s Vladinim koordinatorom antikorupcijske aktivnosti trebalo uspostaviti neposredniju komunikaciju zadataka iz nacionalnog programa radi učinkovitijeg nadzora nad provedbom tog programa i predlaganja konkretnih mjera za njegovo izvršenje. Treba dakle imenovati nove članove vijeća iz redova zastupnika i promijeniti ili ostaviti iste odnosno iste vanjske članove ali svakako udovoljiti i predloženim zahtjevima za stručnom podrškom. Naime, imenovati tajnika vijeća odnosno potrebnu stručnu službu. To bi između ostalih relevantnih čimbenika omogućilo da nacionalno vijeće ostvari i zadatak iz odluke o njegovom osnivanju i tako da će svojim djelovanjem i ustrojem i jačati nadzor nad tijelima zaduženim za provedbu nacionalnog programa suzbijanja korupcije, te da će ostvariti dužnost razmatranja prijedloga pritužbi, stajališta i mišljenja koja mu vezano uz pojavu korupcije upute pravne i fizičke osobe, te ih uputi nadležnim tijelima. I na samom kraju u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice apsolutno treba kazati i to, odnosno poduprijeti stav koji je između ostalog i razvidan iz mišljenja koje je dala na ovo izvješće i Vlada Republike Hrvatske. Dakle, da se za potrebe nacionalnog vijeća osigura u idućem periodu administrativno-stručna potpora koja bi osigurala kvalitetnu i stručnu analizu i rad između sjednica nacionalnog vijeća, kontinuiranu komunikaciju s nositeljem obveza i zadataka iz Nacionalnog programa suzbijanja korupcije u periodu dakle za 2006., 2008. godina kao i s drugim subjektima. Hvala Hvala. Klub HNS-a gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Izvješće listopad 2006., listopad 2007. Prateći i čitajući ovo izvješće zapravo sam došao do jedne spoznaje bježe nam takve stvari često da zapravo više od pola godine ovakva tijela kao što je ovo nacionalno vijeće, pa i ono Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa i svugdje gdje su saborski zastupnici praktički ne djeluju. Jer od trenutka raspuštanja Sabora, a zbog raspisivanja izbora i do izbora novih članova iz redova saborskih zastupnika prolazi više od 6 mjeseci i ta u ovom slučaju antikorupcijska tijela praktički ne djeluju. Sama činjenica da se ovo povjerenstvo odlučilo zaključiti svoje izvješće sa listopadom 2007. govori da su oni tada sebe proglasili da od listopada nadalje neće funkcionirati, neće raditi. Za razmisliti je, a to u jednom mandatu jer praktički onda ostaje skoro tri godine, svega tri godine zapravo pokrivenosti i ta rupa koja nam se javlja morali bi naći rješenje kako to prevazići da i u buduće nemamo situaciju da više od pola godine saborska tijela ili tijela koja u ime Sabora nešto nadziru, kontroliraju ili provode ne budu van pobuna. Vijeće ističe da ovlasti koje je Sabor dao donoseći nacionalni program su vrlo uska i oni van tih ovlasti nisu smjeli, mogli niti htjeli. I to je dobro. Ali ako nas oni upozoravaju da takve ovlasti tog nacionalnog tijela su bili ograničavajući momenat za razmislit je da li im proširiti ovlasti. Ja nisam zadovoljan ni do kraja konstatacijom u glavi da su učinjeni citiram: “u proteklom razdoblju učinjeni značajni napori u ostvarenju ciljeva i zadataka iz nacionalnog programa protiv korupcije od svih nositelja zadataka tog programa. Ali da su posebno u općoj percepciji javnosti još uvijek nedovoljno vidljivi postignuti rezultati toga djelovanja. Dakle, ovo bi značilo da je jako puno napravljeno, ali javnost to ne vidi, ne zna ili ne vjeruje u to što je napravljeno. Prečesto se koristimo takvim tvrdnjama ne pitajući se zašto je onda to tako. U sastavu toga vijeća su i predstavnici medija, stručnjaka akademske zajednice, poslodavaca, sindikata i nevladinih udruga. li moguće da tako široki raspon članstva nije bio dovoljan da javnost uvjerimo da je doista puno toga napravljeno. A možda bi percepcija javnosti doista bila druga i drugačija da je nacionalno vijeće u svojem izvješću napravila slijedeće. Naime, u glavi četvrtoj, petoj pobrajaju se tijela državne vlasti o čijim je izvještajima o provedbi mjera anti korupcije raspravljalo vijeće. Državno odvjetništvo, USKOK, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo pravosuđa, Ured za javnu nabavu, Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave, Ministarstvo gospodarstva, znanosti, Povjerenstvo o odlučivanju o sukobu interesa, Vrhovni sud, financije, Središnji državni ured, Središnji državni ured za E Hrvatsku. Zašto svaki od ovih izvještaja nije pojedinačno ocijenjen u izvješću nacionalnog vijeća? Možda su neki od ovih nabrojenih zaista napravili puno i značajne pomake a neki ne. Podvlačim da je to upravo i ovo moje pitanje i prijedlog da u buduće se izvješća daju po promatranim obrađenim izvještajima kako ne bi bili u situaciji da sve podjednako kritiziramo ili dajemo ocjenu da je puno napravljeno ali da eto javnost to i ne vidi. Ja želim vjerovati da i izbor novih članova nacionalnog vijeća iz redova zastupnika neće čekati travanjsku sjednicu i da izborom punog broja članova vijeća ćemo omogućiti da sad preuzmu taj dio posla bar od travnja mjeseca ali to će već biti sedam mjeseci nakon prestanka rada ili pasivizacije starog saziva nacionalnog vijeća. Predlažem da prilikom usvajanja ovog izvješća pokušamo postići dogovor da se izvrši kratka intervencija u sam nacionalni program i proširimo ovlasti nacionalnog vijeća ako doista želimo imati iduće godine ne samo izvješće, nego i konstataciju da upravo onoliko koliko je učinjeno da je upravo i takva percepcija hrvatske javnosti.

Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani kolege zastupnici. Evo pred nama je Godišnje izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije za razdoblje od 13. listopada 2006. godine do 26. listopada 2007. Kao što znate Sabor je na svojoj sjednici 31. ožujka donio Nacionalni program suzbijanja korupcije za razdoblje od dvije godine, dakle od 2006. do 2008. godine, a temeljni razlog za donošenje takvog programa bio je taj što je Vlada Republike Hrvatske bila svjesna i tada a i danas, je razmjera korupcije u hrvatskom društvu. U tu svrhu, to je jedan dakle od ciljeva, jedan od razloga donošenja nacionalnog programa. U tu svrhu osnovano je Nacionalno vijeće za praćenje provedbe nacionalnog programa suzbijanja korupcije koje već su moje kolege prethodnici rekli tko sačinjava nacionalno vijeće tako da sada to ne bih ponavljala. Nacionalno vijeće je napravilo jedno izvješće za koje mi se čini da ga možemo prihvatiti, da bi trebali biti zadovoljni ovakvim izvješćem obzirom da je nacionalno vijeće istaklo ono što svima nama treba biti izuzetno važno i značajno, a to je da je u pogledu suzbijanja korupcije u Republici Hrvatskoj učinjen značajan pomak. Mi smo svi svjesni da za ove dvije godine korupciju nismo u potpunosti iskorijenili i da će nam za to trebati još vremena, ali opća ocjena ovog izvješća je da je učinjen značajan pomak i mislim da bismo svi zbog toga trebali biti izuzetno zadovoljni. Osobito značajan pomak učinjen je na svim područjima da ja sada ne nabrajam, dakle i u pogledu pravosuđa i na području pravosuđa, zdravstva i socijalne skrbi itd. i sami znamo i iz sredstava javnog informiranja da su se predmeti na sudovima ipak smanjili, da su na gruntovnicama osobito ovoj našoj zagrebačkoj da je situacija daleko bolja nego što je bila do sada iako kažem još uvijek u svakom segmentu gdje god se korupcija pojavi, očekujemo puno puno rada i puno možda još i puno vremena … izvješćem i mislim da bismo trebali podržati ovakvo izvješće. Malo prije smo evo slušali i izvješće o provođenju nadzora nad javnom nabavom pa i tu smo čuli od kolega da je to izvješće izuzetno dobro napravljeno, a i to je jedan sustav javne nabave jedan od područja za koji se uvijek govorilo da je korupcija izuzetno izražajna. Mislim da danas možemo biti i tu zadovoljni i samim tim što je stupio na snagu i novi Zakon o javnoj nabavi, a i s onim što smo čuli iz izvješća. Na kraju evo želim samo reći da uz ono što je nacionalno vijeće istaklo uz nekakve probleme s kojima su se ipak u svom radu susretali, kadrovski problemi itd. da su ipak zadovoljni pomakom, pomakom u provođenju programa tako da mislim da i mi zastupnici trebamo biti tim zadovoljni i podržati ovo izvješće. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Zvonimir Puljić. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Na sjednici 13. srpnja 2006. Hrvatski je sabor donio Odluku o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe nacionalnog programa suzbijanja korupcije, a na prijedlog Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove 13. listopada 2006. u skladu sa odlukom izabrao je predsjednicu iz reda oporbenih zastupnika Ružu Tomašić te deset članova Nacionalnog vijeća iz reda zastupnika, akademske zajednice, stručnjaka i medija, poslodavaca, sindikata nevladinih udruga koje se bave problemom korupcije. Pred nama je godišnje izvješće tog prvog Nacionalnog vijeća kojemu je usput rečeno istekao mandat sa istekom mandata prethodnog saziva Hrvatskog sabora. Zadaća ovog tijela su nadzirati i pratiti provedbu nacionalnog programa suzbijanja korupcije, sustavno pratiti podatke o pojavama korupcije koje su vijeću na zahtjev dužna dostaviti tijela nacionalnim nacionalnim programom zadužena za njegovu provedbu, analizirati izvješća ovih nadležnih tijela te ocjenjivati načine i rezultate provedbe, predlagati mjere za veću učinkovitost, poticati i usmjeravati suradnju Hrvatskog sabora, državnih i drugih tijela zaduženih za provedbu nacionalnog programa suzbijanja korupcije i izvijestiti Sabor o svome radu jedanput godišnje. Također je dužno zaprimiti i razmotriti prijedloge, pritužbe, mišljenja i stajališta pravnih i fizičkih osoba te ih proslijediti izvršnim tijelima. Međutim kao što stoji u nacionalnog programu, vijeće neće operativno djelovati jer su za provedbu mjera nacionalnog programa određeni Vrhovni sud, Državno odvjetništvo, USKOK, Ministarstvo pravosuđa itd. sve do Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Iz izvješća saznajemo da je nacionalno vijeće donijelo poslovnik koji je preduvjet urednog rada, da je sjednice održavao jedanput mjesečno i to bez problema sa kvorumom. Ističe se dobra suradnja i potpora nacionalnog koordinatora ministrice pravosuđa gospođe Ane Lovrin koja je aktivno sudjelovala na svim sjednicama na kojima se raspravljalo o izvješćima nosioca provedbenih aktivnosti nacionalnog programa, a sama je podnijela prvo izvješće Nacionalnom vijeću pod naslovom "Načini i rezultati provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije 2006. do 2008." u kojem je detaljno opisala kako su izrađeni akcijski planovi od svakog nositelja te da su određene odgovorne osobe za provedbu svake pojedine mjere iz nacionalnog programa. U pozitivnom kontekstu se navodi i sudjelovanje najviših predstavnika operativnih tijela iz nacionalnog programa. U obrazlaganju svojih izvješća, raspravi o njima, kao i u pogledu prihvaćanja prijedloga mjera za bolje izvršenje zadataka iz nacionalnog programa koje bi im uputilo Nacionalno vijeće u skladu sa svojim ovlastima. U pogledu razmatranja prijedloga, pritužbi, stajališta i mišljenja koja su na adresu Nacionalnog vijeća uputile pravne i fizičke osobe, izražava se potreba za snažnijom i brojnijom logistikom koju bi po mom mišljenju trebalo prihvatiti i riješiti putem saborske kadrovske službe. Opća ocjena Nacionalnog vijeća u pogledu ostvarenih ciljeva i zadataka iz nacionalnog programa je pozitivna. Konstatira se da su učinjeni značajni napori, to je doslovno citirana ocjena, da su rezultati bolji nego što se percipira u javnosti, a u te značajne napore ja vidim da je sigurno uključeno donošenje paketa antikoruptivnih zakona kao što su Zakon o USKOK-u, Zakon o sprečavanju sukoba interesa, Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, Zakon o sprečavanju pranja novca, Zakon o zaštiti svjedoka, Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o pravu na pristup informacijama itd., te uz to treba dodati sporazum porezne uprave i USKOK-a o suradnji, protokol o suradnji policije i državnog odvjetništva u pretkaznenom postupku, te obvezu predsjednika svih županijskih sudova te Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske da tromjesečno izvješćuje o napretku u svakom pojedinom predmetu, te dostave Vrhovnom sudu Republike Hrvatske. 937 sudaca i 576 državnih odvjetnika dostavilo je imovinske kartice, što također treba ubrojiti u razloge za tu pozitivnu ocjenu. Donesen je kodeks sudačke etike, primjenjuje se informacijski sustav upravljanja sudskim predmetima, održavaju se edukacijski seminari, djeluje Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave, osnovana su tijela za unutarnju kontrolu na državnoj i lokalnoj razini, započelo je formiranje registra koncesija itd. I zato bih ja predložio da ovo izvješće prihvatimo uz naravno pozitivnu ocjenu rada dosadašnjeg vijeća, ali i ukupnu pozitivnu ocjenu procesa suzbijanja korupcije koju je Republika Hrvatska započela i u ovom razdoblju uspjela postići značajne rezultate. Hvala. **Bebić, Zaključujem raspravu. Odlučivat će se kad se stvore uvjeti.